Prelazimo na slijedeću točku dnevnoga reda. - Prijedlozi odluka o razrješenju dosadašnjeg i o imenovanju novog člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije Predlagatelj ovih odluka je Vlada Republike Hrvatske. Vlada je predložila te odluke na temelju članak 16. Zakona o regulaciji energetske djelatnosti. Prijedlog samoga akta ste primili u pretince. Pitam predstavnika predlagatelja želi li dodatno obrazložiti prijedlog? Gospodin državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Miljenko Pavlaković. Izvolite. **Pavlaković, Miljenko** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo saborski zastupnici. Hrvatska regulatorna agencija na temelju Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti i jasno na prijedlog na prijedlog Vlade traži od Sabora potvrđivanje predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. S obzirom da je upravo mandat doktoru Eraldu Marovcu ističe 30. rujna 2009. godine sukladno članku 16. istog zakona predlažemo da prihvatite njegovo razrješenje te također na temelju istog članka stavak 2. da se imenuje za člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije gospođa Loridana Smoljanić koja sa svojim dugogodišnjim iskustvom upravo u pravničkim i energetskim poslovima će dakako doprinijeti razvoju i daljnjoj aktivnosti same agencije. Hvala vam lijepo. **Mimica, Nema prijavljenih za raspravu. Zaključujem raspravu. A ponovo obavijest o glasovanju kada se za to steknu uvjeti.